I pretpostavljam da bismo mogli završiti sa - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih,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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. Molim zamjenicu ministra pravosuđa gospođu Sandru Artuković Kunšt za uvodno obrazloženje. Hvala lijepo. Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavana je donesen u siječnju 2011. godine i njima je uspostavljen nacionalni preventivni mehanizam. A time je izvršena i obveza preuzeta po fakultativnom protokolu uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Postupke nacionalnog preventivnog mehanizma u RH provodi pučki pravobranitelj i mi sada imamo propisanu situaciju da uz pučkog pravobranitelja obavezno sudjeluju po dva predstavnika udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava i dva predstavnika akademske zajednice. Mi predlažemo izmjene sa ciljem da se poveća učinkovitost putem omogućavanja većeg broja obilaska mjesta gdje se nalaze osobe ili gdje bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode te radi aktivnijeg sudjelovanja udruga registriranih za obavljanje djelatnosti u području zaštite ljudskih prava. Ovo predlažemo i radi aktivnijeg uključivanja neovisnih stručnjaka te uključivanja posebnih pravobraniteljstava u obavljanje poslova nacionalnog preventivnog mehanizma. Ove izmjene su predložene na inicijativu pučke pravobraniteljice i rezultat su praktične primjene nacionalnog preventivnog mehanizma kroz ovo prethodno razdoblje od tri godine. Izmjene koje predlažemo vezano za povećanje broja obilazaka se tiču toga da redoviti obilasci mjesta gdje se nalaze osobe lišene slobode predstavljaju glavnu svrhu fakultativnog protokola i jedna su od ključnih poslova sukladno Zakonu o nacionalnom preventivnom mehanizmu. Otkad je počelo provođenje nacionalnog preventivnog mehanizma kod nas pa do kraja 2013. obavljeno je ukupno 19 obilazaka. Primjerice u Sloveniji ih je obavljeno 46. Dakle, možemo zaključiti da u tom dijelu nismo bili previše učinkoviti. Analizirali smo razloge manjeg broja obilazaka, razlozi se nalaze u tome da je obilaske moguće provesti jedino ako sudjeluju predstavnici akademske zajednice i udruga, a ako ih provodi samo pravobraniteljica oni se ne smatraju obilascima u skladu sa zakonom. A isto tako utvrđen je i nedostatak financijskih sredstava da bi se nadoknadio izlazak predstavnicima udruga i akademske zajednice. Zakonodavstvo većine država kojima se obavlja preventivni nacionalni mehanizam su u nadležnosti kao i kod nas ombudsmana odnosno pravobranitelja ali u većini država oni ne sadrže odredbe koje bi onemogućavale pravobranitelja da sam samostalno obavlja poslove nacionalnog preventivnog mehanizma za razliku od našeg zakona gdje mi tražimo sudjelovanje akademske zajednice i udruga. I stoga mi predloženim izmjenama predlažemo da se dakle obilazak može izvršiti po potrebi uz sudjelovanje udruga ili akademske zajednice ali dakle da ih može u osnovi izvršiti i pravobraniteljica sama. Predloženim izmjenama članka 2. omogućava se aktivnije sudjelovanje većeg broja udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava i uključivanje većeg broja neovisnih stručnjaka, a time se doprinosi naravno i povećavanju učinkovitosti obavljanja poslova nacionalnog preventivnog mehanizma a time i zaštite osoba lišenih slobode. Predlažemo da pučka pravobraniteljica putem javnog poziva izabere udrugu odnosno udruge sa kojima će sklopiti ugovor o suradnji i na taj način omogućit će se znatno šira a time i kvalitetnija suradnja s udrugama u obavljanju poslova nacionalnog preventivnog mehanizma. Isto tako dio izmjena odnosi se na suradnju sa ostalim pravobraniteljstvima kod nas, dakle posebne pravobraniteljice sukladno svojim nadležnostima sudjeluju u zaštiti posebnih kategorija ranjivih osoba. Mi smo, odnosno temelju suradnje koju se međusobno uspostavili zaključen je sporazum o među institucionalnoj suradnji i s obzirom da sada taj sporazum postoji na temelju njega predloženom izmjenom omogućit će se sudjelovanje i posebnih pravobraniteljica, a uvjereni smo da će se time doprinijeti jačanju zaštite ljudskih prava svih kategorija osoba lišenih slobode. Hvala vam lijepo. **Zgrebec, Hvala lijepa. Replika Vladimir Šeks. **Šeks, Vladimir

predstavnici akademske zajednice i Udruga za ljudska prava kojih će biti u okviru ovoga okvirnoga zaštitnoga mehanizma. Da li sam to ispravno shvatio da li će pravobraniteljica raspisati pozivni natječaj i na osnovu njega onda izabrati koje će to udruge za ljudska prava ili predstavnici akademske zajednice biti u monitoringu u tom zaštitnom mehanizmu. Molio bi da to malo detaljnije razjasnite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Sandra Artuković-Kunšt. Izvolite. Hvala lijepo. Ja samo mogu ukazati na odredbu članka 7. stavak 4. dakle pučki pravobranitelj će najkasnije u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 2. uputiti javni poziv za izbor udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava. Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana zamjenice ministra, u prijedlogu zakon ste u uvodnom dijelu, stavak 3. kaže se "Ocjene iz ovih potrebnih sredstava za provedbu zakona." za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. Svrha donošenja zakona je, evo samo jedna točka izmjena predložene, izmjene predložene radi povećanja broja obilazaka. Kako je moguće imati veću aktivnost bez dodatnih sredstava, kako je moguće da bilo koje izmjene zakona može biti bez financijskih učinaka ili po postojećim trošite ono što ne biste smjeli ili ako budete povećali obilaske i angažirati nove neovisne stručnjake, bilo nositelje koji su već na državnom proračunu, pa do pravobraniteljica ili pravobranitelja kako je moguće bez dodatnih sredstava iz državnog proračuna? To jednostavno matematički i ekonomski nije moguće. Ali začuđuje u svakom prijedlogu novog zakona lakoća prepisivanja iz stavka 3.za provedbu ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstava. Hvala lijepa.

Dakle, po postojećem zakonu iz 2011. godine uvedena je obveza sudjelovanja predstavnika akademske zajednice i predstavnika udruga u obilascima. Osobe koje su na taj način sudjelovale u obilascima imaju pravo na naknadu. Mi smo predložili izmjenu na način da on nije nužno njihovo obavezno sudjelovanje jer usporednim pravom sa drugim državama utvrdili smo da su i druge države to tako uredile. Pučka pravobraniteljica u Republici Hrvatskoj naravno ima svoje prihode i ne treba sa te strane dobivati posebnu naknadu, ona može sama otići, može po potrebi i kad smatra da je to nužno angažirati i odrediti da uz nju sudjeluju udruge ili predstavnici akademske zajednice i o tome će se ostvariti ušteda jer će se moći češće i u većem broju obilazaka izlaziti i provoditi nacionalni preventivni mehanizam a neće biti nužno uz to angažirati i platiti po dva predstavnika akademske zajednice i udruge.

U ime kluba HNS-a trebao je govoriti kolega Boris Blažeković, nije prisutan pa klub gubi pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Melita Mulić. Izvolite kolegice. Zahvaljujem se potpredsjednice, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Ovaj prijedlog zakona smatramo da je dobro da ide u prvo čitanje. On je otvorio i neka pitanja pa i na tragu ovog što je rekao kolega Marić i na matičnom odboru, to je Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, ali ja sam razumjela i mi u klubu SDP-a smo razumjeli zapravo da će ovo biti puno praktičniji zato što je novi prijedlog izmjene i dopune zakona upravo fleksibilniji i ekstenzivniji nego što je bio dosadašnji nego što je bio dosadašnji. Jer u dosadašnjem, na dosadašnji način bilo je nužno da se uključi minimalno 5 osoba da bi se to uopće obilazak koji provodi pučka pravobraniteljica odnosno njezina zamjenica kojoj je to u ovlasti se računalo u broj tih obilazaka koje je potrebno ispuniti upravo u skladu sa Konvencijom protiv mučenja i drugih okrutnih neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. To je, jednako tako treba reći da je ured pučke pravobraniteljice dosada imao poprilično minorna sredstva za to izdvojena, dakle to je bilo oko 40 i to je samo 10 tisuća kuna za obavljanje poslova nacionalnog preventivnog mehanizma, a isto tako koliko sam čitala i ovo obrazloženje koje je došlo u obrazloženju pučke pravobraniteljice, dakle da oni koji su obnašali tu dužnost sukladno odgovarajućem pravilniku imali su pravo na naknadu. I smatramo da je jako dobro zapravo zapravo što se taj članak koji regulira ovo područje mijenja na način dakle da se predstavnici neovisnih stručnjaka ili akademskih zajednica zovu po potrebi, a da isto tako se otvara i širi se spektar udruga, dakle puno veći broj aktivistkinja i aktivista koji se bave zaštitom ljudskih prava, naravno koji su registrirani, će biti uključen i po potrebi s njima Ured pučke pravobraniteljice sklapa ugovor. Jednako tako smatram da je jako dobro da se otvara jednim parafom, odnosno upravo ovim člankom 1. zakon mogućnost suradnje i sa drugim pravobraniteljstvima jer recimo institucija pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, ona jednako tako provodi nadzor i obilazak bolesnika koji su tretirani koji su tretirani u psihijatrijskim ustanovama i ja bih isto tako samo molila za tumačenje zamjenice ministra vezano za članak 3., dakle vezano za osobe lišene slobode. ovdje reguliran vrlo ekstenzivan, dakle postavlja se pitanje da li tu smatramo i psihijatrijske ustanove jer koliko se sjećam i iz Izvješća Ured pučke pravobraniteljice ovakvi obilasci su često bili u psihijatrijske ustanove, a mislim i da taj dio sukladno Zakonu o osobama s psihičkim poteškoćama može obavljati i Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Naravno sve to skupa ima i reperkusije novčane, dakle i s obzirom na prijedlog proračuna koji je u tijeku i na eventualne amandmane koji će biti i … pa bi zapravo znala dakle da li se konkretno to odnosi, taj članak zakona na proširenje suradnje. Mislim da zakone općenito, da nam je cilj učiniti ih provedljivijim, recimo to tako i da će nam ove izmjene i dopune to i osigurati jer mislim da nije bilo dostatno da mi u RH imamo recimo u prosjeku, iako se zakon provodi samo godinu i pol dana 13 obilazaka, a kada pogledamo bližu i širu regiju, dakle bilo da se radi o državama članicama EU ili onima izvan EU ispada da mi to u Hrvatskoj radimo 2 ili 3 puta manje nego ostali. Dakle, iako … mislimo da zakon neće iziskivati dodatna financijska sredstva već da je uprava znači, da će biti učinkovitiji, ekstenzivniji i fleksibilniji, klub SDP-a će podržati ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Hvala. Kolegice Mulić, taman sam htio reći kako ste kad ste kazali da će ove izmjene imati reperkusije na novčana sredstva i onda završite raspravu da prijedlog ovog zakona nije potrebno osigurati nova dodatna sredstva. Pa kakve su to reperkusije, a da ostane neutralno? A sami ste u početku rasprave govorili da imaju nedostatna sredstva … pravobraniteljici, da ih samo 10 tisuća kuna za prevenciju i ako ih se sada nameće veći je broj obilazaka. Pa samo to je nužno povećati njoj dodatna sredstva iz državnog proračuna. I nemoguće je, nemoguće je, to što ne razumije zamjenica matematiku ja joj ne mogu pomoći, ali nemoguće je primijeniti ovaj zakon i da funkcionira, a da ne bude do povećanja troškova, usprkos onim što se eliminira oni, povećat će se troškovi da ništa … pravobraniteljici, a ona ima već ograničene troškove. Ima predviđene troškove. Ovu primjenu treba predvidjeti onda stavku povećanja rashoda javne pravobraniteljice. Za koliko? Da se predvidi, ali ne može biti …. Što će ići sa svojim automobilom i neće računati dnevnicu i neće taj dan radni računati? Za vrijeme godišnjeg odmora će ići o svom trošku? Dajte molim vas. koji se trebaju platiti iz akademske zajednice i udruga da idu na teren. Sada će to biti po potrebi i jednako tako će biti regulirano pravilnikom. Dakle, u tom smislu nema povećanja troškova, a ono što sam ja uputila pitanje i što sam rekla da možda izaziva reperkusije, ali za druga pravobraniteljstva, to je konkretno za Ured pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom jer zapravo možda sa njezinim sredstvima možemo dio toga provesti ukoliko, a što će ovisiti o interpretaciji jednog članka, to je ovaj članak, dakle vezano za osobe lišene slobode i da li u to spadaju psihijatrijske ustanove ili ne je vrlo široko ekstenzivan. Dakle, dapače ja osobno mislim da ostavlja i prostor za, neću reći uštede, ali pokrivenost sa drugim točkama proračuna. Hvala. Završna riječ, zamjenica ministra pravosuđa, Sandra Artuković-Kunšt. Izvolite. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala lijepo. Pa evo samo ukratko. način na koji će surađivati pučka pravobraniteljica sa posebnim pravobraniteljima je stvar njihovog dogovora u okviru njihove nadležnosti i na temelju ovog sporazuma je već stvorena platforma za takvo uređenje, naravno da smo mi u članku 3. kojim mijenjamo članak 4. predvidjeli provedbu nacionalnog preventivnog mehanizma za sve osobe koje su na bilo koji način zatvorene ili zadržane. Ovo se naravno odnosi posebno posebno na osobe s duševnim smetnjama i vezano je za izmjenu Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama, dakle u najširoj mogućoj mjeri nastojimo omogućiti da se nacionalni provedbeni mehanizam ostvari onako kako je zamišljen. I ponovit ću ako je pitanje proračuna i posebni pravobranitelji, pučka pravobraniteljica u generalnom zadatku ili poslu kojeg obavljaju imaju upravo zaštitu temeljnih ljudskih prava. Hvala. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. Time bismo današnje zasjedanje zaključili. Nastavit ćemo u utorak, 02. prosinca u 9,30 sati. Najprije ćemo glasat o raspravljenim točkama, a u nastavku ćemo nastaviti sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima. Hvala lijepa. Do viđenja. Hvala